на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол, приети на първо четене на 23 януари 2013 г. Проектът е изготвен от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед на срока за писмени предложения за второ четене.

Доклади – от водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, от Комисията по външна политика и отбрана, от Комисията по правни въпроси. Заповядайте, господин Ципов, за да ни запознаете с доклада на водещата комисия.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

от нашия правилник на: Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет; Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи; Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” в МВР; Драгомир Димитров – директор на Националната разузнавателна служба; Веселин Иванов – директор на служба „Военна информация” към министъра на отбраната;

Предложението е прието.

Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, № 202-01-77, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за охрана охрана и на служба „Военна информация” към министъра на отбраната. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Той отбеляза изключителната му важност от гледна точка на управлението на държавата и сигурността на гражданите. Господин Вучков запозна народните представители с работата по изготвянето му, като обърна особено внимание на множеството обществени дискусии, на които са били изразени изразени различни мнения по предложените текстове. Голяма част от предоставените по време на тези дискусии бележки са намерили отражение в окончателния вариант на разглеждания законопроект. В проведената дискусия участваха народните представители Спас Панчев, Венцислав Лаков,

има нужда от прецизна и трайна законова регламентация. Като положителни страни той отбеляза, че законопроектът е кратък и регламентира основните положения на управлението на системата за защита на националната сигурност, както и фактът, че се наблюдава значително развитие и подобрение на предложените текстове спрямо предишните му варианти. Като основна слабост той посочи въвеждането на легални дефиниции, които не кореспондират с познатите на българското законодателство определения. Такива са понятията „национална сигурност” и „криза”. Незадоволително, според него, е и определянето на „разузнавателната общност” като „платформа за провеждането на консултации по въпросите на националната сигурност”. Той отбеляза също, че чрез законопроекта е въведена известна яснота в правната уредба на управлението на кризи, но изрази съмнение, че тя е достатъчна за регламентирането на този въпрос. Народният представител Венцислав Лаков изтъкна, че Президентът на Републиката не участва фактически в Съвета по сигурността към Министерския съвет, тъй като няма право на глас при вземането на решения. Според него опозицията, Народното събрание и гражданите не разполагат с достатъчно правомощия, за да контролират ефективно дейността на специалните служби и предложи съответните текстове от законопроекта да бъдат допълнени в тази насока. Народният представител Владимир Тошев изрази своето удовлетворение от законопроекта, който според него е балансиран и формулира основни понятия и дефиниции. Той подчерта и значението на създаването на постоянна парламентарна комисия, която да упражнява контрол върху дейността на специалните служби. Според народния представител Ангел Найденов законопроектът не отговаря на очакванията да се превърне

тоест обхватът му е много по-тесен от необходимото. Той изрично отбеляза несъгласието си с разпоредбите, отнасящи се до парламентарния контрол, които нямат място в този закон, а следва да се съдържат в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ангел Найденов разкритикува и липсата на механизъм за осъществяване на предвидения в законопроекта граждански контрол. становището си народният представител Христо Бисеров заяви, че законопроектът не е на нивото на очакванията. Той се присъедини към направените забележки и добави, че предложените текстове не решават проблема с еднаквото съдържание на понятията „национална сигурност” и „служби за сигурност”. Бисеров подчерта, че до момента не е имало истински парламентарен контрол върху дейността на службите за сигурност и е от особена важност чрез този закон да бъде въведен реален такъв контрол. Затова той счита, че законът следва да регламентира начина, по който парламентарният контрол ще бъде осъществяван, но възрази срещу разделянето му между няколко парламентарни комисии. Според народния представител Йордан Бакалов законопроектът не е съобразен със забележките, направени по време на обществените дискусии. Според него наименованието му не кореспондира с неговото съдържание, което регламентира основно дейността на Съвета по сигурността. Господин Бакалов коментира и правомощията на този орган, като обърна внимание върху разграничението между консултативни и оперативни функции. В изказването си той засегна и въпроси, отнасящи се до дефинициите за „разузнавателна общност” и „управление при кризи”. Народният представител Неджми Али приветства идеята за законово регламентиране на системата за сигурност, но подчерта наличието на пропуски, които следва да бъдат отстранени преди влизането в сила на законопроекта. Народният представител Красимир Ципов изрази съгласие с голяма част от изложените аргументи и обърна специално внимание на въпросите, свързани с легалните дефиниции и начина на взаимодействие между отделните служби, както и между тях и други държавни органи, институции и граждани. Той отбеляза, че е добре да се постигне широк консенсус по въпроса за необходимостта от такъв закон и призова парламентарно представените партии и коалиции да обединят усилията си по усъвършенстването на законопроекта. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, 4 гласа „против” и 2 „въздържал на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, № 202-01-77, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Ципов. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Димитров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми министри, колеги! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, № 202-01-77, внесен от Министерския съвет на 27 ноември На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно мотивите на вносителя, проектът на Закон за управлението на системата за защита на националната сигурност е рамков. Управлението следва да се разбира широко и не само като дейност на органи на изпълнителна власт. Посочени са правомощия на Народното събрание и на гражданското общество. Законопроектът цели регламентиране на структурата, задачите и дейностите не на цялата система за национална сигурност, а само на тази част от нея, която е пряко ангажирана в защитата на националната сигурност. Понятието „система за защита на националната сигурност” е дефинирано чрез посочване на основните дейности на съставящите я институции. Дефинирани са също други понятия като „национална сигурност” и „посегателство срещу националната сигурност”. Посочени са принципите за функциониране на системата за Националната сигурност за институциите. В проекта на рамков закон значително внимание е отделено на Съвета по сигурността. Определен е като консултативен и координационен орган към Министерския съвет с основна задача да подпомага правителството при осъществяване на общото управление и министър-председателя при осъществяване непосредственото управление на системата за защита на националната сигурност. Създава се правна възможност Съветът по сигурността да осигури необходимото сътрудничество между структурните звена от системата за защита на националната сигурност. Регламентирано е сътрудничеството не само с органите на изпълнителната власт, но и с органите на местното самоуправление, с юридически лица и граждани и със сродни структури в други държави и международни организации. Според вносителя в законопроекта е развито заложеното в Стратегията за национална сигурност виждане за разузнавателната общност в Република България. Определени са институциите, които я образуват. Характеризирана е като платформа, механизъм за координиране на становища и позиции, и дейности. Предвидено е при необходимост към разузнавателната общност да се включват и други институции – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Агенция „Митници“. Важно значение се отдава на контрола върху дейността на системата за защита на националната сигурност. Вносителят предвижда Народното събрание да осъществява контрола върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Разузнаване” и служба „Военна информация” към министъра на отбраната чрез постоянна комисия. Съставът на комисията следва да се определя в съответствие с числеността на парламентарните групи. Предвижда се контролът върху дейността на Националната служба за охрана и разходването на предоставените й средства да се осъществява от постоянна комисия с предмет на дейност в областта на вътрешната сигурност и обществения В проекта на закон е предвидено комисия на Народното събрание да осъществява контрол и върху изразходването на финансовите средства от страна на разузнавателните служби. Всяко Народно събрание следва да реши на коя комисия ще бъде възложена тази дейност на комисията, която е специализирана да осъществява контрола върху тези служби или на комисията, която осъществява контрол върху бюджета и финансите. Средствата за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерския съвет и от бюджетите на другите държавни органи, на които той възлага отговорности. Законопроектът урежда обществени отношения от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло, за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите в сферата на националната сигурност. Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби. По време на провелото се обсъждане нямаше противоречия относно необходимостта от такъв закон. Редица народни представители изказаха положителни оценки за предложения законопроект. Отчетена беше необходимостта от законодателното уреждане на функциите и правомощията на Съвета по сигурността. Изразено беше задоволство от инициативата за дефиниране на основни понятия в областта на националната сигурност. Сред достойнствата на проекта беше посочено регламентирането на гражданския и парламентарния контрол върху дейността на системата за национална сигурност. Същевременно към вносителите бяха отправени немалко критични бележки. Изказано беше съжаление, че становища и препоръки от предварителните обществени и експертни обсъждания не са взети предвид при изготвянето на законопроекта. Изтъкна се, че поради тесния си обхват, проектът не отговаря на съществуващата необходимост от рамково законодателно уреждане на отношенията в системата за национална сигурност. Посочени бяха противоречия на легалните дефиниции с действащото законодателство, както и неясноти в други понятия, въведени с този закон. Изказани бяха възражения срещу предложените форми за граждански и парламентарен контрол. Разпоредбите относно действията в кризисни ситуации бяха характеризирани като недостатъчни, за да се запълни съществуващата празнота в нормативната уредба. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 10 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище, а именно: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване внесения от Министерския съвет Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност.” Благодаря, господин Димитров. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Фидосова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! Ще ви запозная накратко с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за управление на системата

На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи. Той акцентира, че законодателното уреждане на задачите, дейността и статута на служителите в разузнавателните служби и в Националната служба за охрана е отдавна формулирана обществена потребност. Проектът на закон за управлението на системата за защита на националната сигурност е рамков, който урежда управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност на Република България и контрола върху нея. законопроекта са посочени също правомощия на Народното събрание и на гражданското общество. В проекта на закон са дефинирани понятията „национална сигурност” и „посегателство срещу националната сигурност”. Тези понятия са ключови и затова са поставени още в началото на основния текст. Други понятия, които имат отношение към този закон са дефинирани в Допълнителните разпоредби. Посочени са принципите за функциониране на системата за Националната сигурност и за институциите. Нов момент е включването в управлението на системата за защита на националната сигурност на правомощието да се осъществява контрол по разходването на ресурсите за осъществяване на дейността по защита на националната сигурност, механизмите за тяхното управление и разходване, разпределението им между различните органи и организации. В законопроекта Съветът по сигурността е определен като консултативен и координационен орган към Министерския съвет с основна задача да подпомага правителството при осъществяване на общото управление и министър-председателя при осъществяване непосредственото управление на системата за защита на националната сигурност. Изключение в този аспект е Националната служба за охрана. Предвижда се Министерският съвет да приеме правилник, в който да уреди организацията на работата на съвета и на неговия секретариат. В законопроекта е развито заложеното в Стратегията за национална сигурност виждане за разузнавателната общност в Република България. Определени са институциите, които я образуват, но тя не е нова институция, а платформа, механизъм за координиране на становища позиции, и дейности. Ключов момент е регламентирането на контрола върху дейността на системата за защита на националната сигурност. Предвижда се контролът да се осъществява от Народното събрание, Министерския съвет и гражданите. Регламентирано е правото на гражданите да осъществяват контрол върху системата за защита на националната сигурност, като това право се обвързва с нормативно установените им права – например за достъп до информация и други. Предлага се формулировка, която не само дава възможност, но и задължава правителството да създаде механизъм за провеждане на консултации с организации на гражданите по въпросите на националната сигурност. Законопроектът обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не касае правото на Европейския съюз. Предлага се законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. Народният представител Красимир Ципов посочи, че законопроектът е положителна стъпка, защото повече от 20 години така наречените „тайни служби” работят без да е законодателно регламентирана системата на националната сигурност. Отбеляза, че между първо и второ гласуване трябва да бъдат разписани допълнителни дефиниции, а също и начина на взаимодействие между службите в системата за защита на националната сигурност относно обмена на информацията и осъществяване на правомощията. Необходимо е да се използва постигнатият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента на републиката и да бъде подкрепен законопроектът, за да могат службите да работят ефективно и българското общество да разбере какви са техните функции и правомощия. Призова представители от парламентарно представените партии и коалиции, и други народни представители да създадат работна група, която да прецизира законопроекта между първо и второ четене. В хода на дискусията бяха изказани и други становища подкрепа на законопроекта, отчитайки неговата необходимост и създаването на правна сигурност за функционирането на службите и на тези, които имат досег с тях. След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз смятам, че днешният ден е изключително важен за националната сигурност на България, защото за първи път в 23-годишната история на преход имаме дебат по закони в пленарната зала, свързани с Националната разузнавателна служба, Военното разузнаване и Националната служба за охрана. Досега огромният дефицит от липса на подобна нормативна уредба доведе до порочни практики, на които сме свидетели в последните няколко години. Липсата на парламентарен контрол доведе до това, че службите можеха да извършват злоупотреби с финансови средства това се доказа от проверките, които бяха направени от новото ръководство на Националната разузнавателна служба, за което са сезирали съответната прокуратура. Уважаеми дами и господа народни представители, смятам че заслуга на Четиридесет и първото Народно събрание е е основополагащата норма, която беше приета, а това е Стратегията за национална сигурност, която знаете, че беше започната да се разработва през 2009 г. и

взеха предвид всичко, което е правено в предишните години и всичко, което е разработвано както от изпълнителната, така също и от законодателната власт. Също така беше взета предвид и националната стратегия, която беше приета през 1998 г.

която гарантира пълната свобода на оперативните звена в структурите за сигурност, но подложени на парламентарния контрол, което е нормално за всяка една парламентарна държава. Това, което направи българското правителство, е да създаде междуведомствена работна група, в която да участват всички представители на съответните институции, имащи отношение и компетентност по разработването на подобни законопроекти и в тази връзка смятам, че трябва да дадем заслугата на всички парламентарно представени партии, които участваха активно със своите предложения, констатации и, разбира се, на моменти несъгласия при разработването на проектите, които бяха направени от междуведомствената работна група. Смятам, че трябва да бъде оценено като изключително това, което направи Президентът на страната, когато беше свикан Консултативният съвет по национална сигурност. Знаете, че месец април 2012 г. се постигна политически консенсус за това, че България се нуждае от изработването на тези закони и Българският парламент е този, който трябва да ги приеме в рамките на Четиридесет

сектора за сигурност, мога да кажа, че в първоначалния вариант, който беше представен на консултативния съвет, не се говореше за устройствения закон, а се говореше за засилване функциите на Съвета за сигурност към премиера или към Министерския съвет. съвет. Тогава представителите от парламентарно представените партии от опозицията възразиха и направиха обосновано предложение, за това, че трябва да бъде разработен подобен устройствен закон, който да регламентира дейността на службите, службите, координацията, и всичко, което трябваше да бъде извършено като парламентарен контрол. Начинът, по който да функционира Съветът за сигурност при министър-председателя, също така начинът, по който се дава правната възможност на тези заседания да има представители от президентството и Президентът като главнокомандващ на страната и човек пряко отговорен за

който беше разработен от работната група и подложен на обществена дискусия, даде възможност действително това аргументирано предложение, което беше направено от парламентарно представените партии от опозицията, да бъде взето предвид и в рамките на предстоящите месеци – до месец

Уважаеми депутати, смятам, че с приемането на тези закони действително ще затворим страницата на липсата на закон, който да регламентира дейността на Националната разузнавателна служба, на Военното разузнаване и на Националната служба за охрана. Разбира се, нека да си припомним какво направихме в началото на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание, действително да въведем в изпълнение това, което беше заложено от Четиридесетото Народно събрание по новосъздадената структура на Държавната агенция за национална сигурност, регламентирането в Закона за парламентарния контрол, който за съжаление не беше въведен в рамките на Четиридесетото Народно събрание, но политическата воля на парламентарното мнозинство в партньорство с парламентарно представените партии от опозицията успяхме да въведем в изпълнение тази законова норма и беше въведен парламентарният контрол, който беше на паритетен принцип, и ограничихме възможността за политически спекулации в началото на мандата. Сега, когато в общи линии се очертава краят на Четиридесет и първото Народно събрание, смятам че е много удачно да няма подобни притеснения за манипулации или за публично манипулиране на общественото мнение с това, че управляващите или мнозинството в Парламента искат да овладеят определена комисия. Смятам, че практиката, която има в Германия за парламентарния контрол, който се осъществява на специалните служби, трябва да има съответната парламентарна представителност на база присъствието и това, което има съответната политическа формация като депутати в Българския парламент. Затова парламентарният контрол, който се залага в тези законопроекти, е да бъде осъществяван на базата на присъствието, и това, което имат съответните парламентарно представени партии. Смятам, че това е разумно и е най-правилното. Това, което мога да кажа, е, че в дебата и в дискусията беше впрегнат целият наличен човешки потенциал както на съответните служби, на съответните ведомства, а също така на парламентарните групи с техните експерти. Разбира се, тези

всяка една препоръка, всяка една забележка, направена от граждани или от неправителствени организации, които участваха много активно. Беше направена дискусия дискусия в Академията на МВР, във Военна академия, също така в други университети, където искахме да ползваме потенциала както на преподавателския състав, на академичната общност, така и на студенти, които учат тези дисциплини. Това, което според мен е изключително важно. За първи път въвеждането на подобен парламентарен контрол на службите за сигурност ще ограничи възможността или евентуалните спекулации за разходване на средства на българския данъкоплатец не по целесъобразност.

закон. В не малка част това, което се дискутира от съответните представители на службите със своите мотиви, разбира се, когато трябва да се вземе и съответното решение от Министерския съвет, министърът на финансите има важно значение, за да може също да изрази своето мнение при вземането на тези важни решения за националната сигурност. Това, което е изключително важно и кореспондира с предстоящото приемане на тези закони, е това, което направи Българският парламент с отпадането

За мен е странно, защо след като имаше необходимата дискусия, бяха проведени съответните дебати, беше приета нормата, с която отпада това дискриминационно отношение с въвеждането на § 12, да може отново да го извеждаме на дневен ред? Тук се обръщам към представителите на съответните служби, които разбирам, че във вчерашния ден или в предишните дни са доста активни в мотивите, които искат да изложат.

Странно защо тогава всъщност се въвежда § 12? Мога съвсем отговорно да заявя от трибуната на Българския парламент, че по никакъв начин няма да бъде нарушена националната сигурност и няма да бъде застрашен животът на всеки един действащ служител, който в момента участва в изпълнението на отговорни мисии извън пределите на страната. Уважаеми народни представители, когато е приеман законът, е проведена подобна дискусия и законодателят е направил съответната нормативна разпоредба, с която е дал възможност при мотивирано, прецизно предложение да бъде запазен животът и сигурността както на българския гражданин, изпълняващ тази мисия, и, разбира се , Комисията по досиетата да не оповести тези документи публично, защото това би могло да застраши националните интереси. Тук може би трябва да се обърна и към представителите на службите да прочетат чл. 32 от Закона за досиетата, а депутатите са тези, които са го приемали. Аз обаче ще си направя труда да Ви го прочета, защото смятам, че е важен във връзка с предстоящите дискусии по този закон, защото някой може да търси правната регламентация, с която да въведе отново това ограничение. Само ще Ви кажа, че с този § 12 ние всъщност поставихме възможността да не отворим и да не прочетем страницата на лицата, съпричастни към бившата Държавна сигурност, които изнесоха парите на българския данъкоплатец чрез определените фирми, които бяха на разузнаването и, разбира се, лица, които впоследствие останаха да живеят и да харчат тези пари на българския данъкоплатец. Тази страница един път завинаги трябва да бъде затворена. Тук е моментът да кажа на колегите от СДС, както каза един голям радетел за отварянето на досиетата господин Методиев, който каза: „СДС през 1997-2001 г. не издържа този изпит”. Надяваме се, че ГЕРБ няма да позволи това да се случи. Аз ще Ви прочета чл. 32: „Чл. 32. (1) Не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване

За да не бъде разкрит или публично оповестен документ, съответната служба за сигурност внася мотивирано предложение в комисията. Комисията се произнася с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. (3) Документите по ал. 1, които не се разкриват и публично оповестяват, се регистрират в отделен архивен фонд в централизирания архив по чл. 1, ал. 3, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията.” Искам

тоест задължително забраняваше на комисията да обявява съответните шефове на секции и нагоре на Военното разузнаване и се злоупотребяваше се с това, докато този чл. 32 позволява комисията да направи внимателна преценка. Но това означава всички документи за принадлежност да са в комисията и пред очите й. Защото тази комисия е политическо решение, взето от всички парламентарно представени партии. Това е практиката, която я има и в Германия. Господин Гягер, който беше на посещение при обсъжданията, които правехме по тези законопроекти, беше много ясен ясен и категоричен: „Тази страница в Германия отдавна е затворена”. А той е един от най-големите експерти в разузнавателната общност не само в Германия, но и в световен мащаб. Уверявам Ви, че в никакъв случай няма да се допусне злоупотреба или нарушаване на националната сигурност, или да застрашим живота на когото и да било. Аз мога да Ви дам много примери. Бившият директор на Националната разузнавателна служба – при неговото управление става заличаването на досието на Атанас Тилев,

за разходването и злоупотреба с парите на българските спестители на Банката за земеделски кредит. Само ще Ви дам пример с делото, което се гледаше дълги години. 2007 г. с Решение на Софийския градски съд съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите, оправдава Атанас Тилев, 5 години не се пишат мотивите. 2012 г. мотивите с нейното решение се внасят и на 3 януари 2013 г. Апелативният съд в София казва, че делото се прекратява и не се гледа по същество, поради изтекла давност. Това е Държавна сигурност и аз смятам, че политическата воля, която има днешното парламентарно мнозинство, политическата воля, която има българското правителство, много ясно е заявило, че тази страница ще бъде прочетена докрай, за да може един път завинаги да не бъдем обвързани и да нямаме зависимости от тези, които доведоха държавата до това, което е днес. Скъпи народни представители, аз вярвам, че законопроектът, който се предлага в пакет – четирите закона, е полезен, необходим, но много закъснял, за да се гледа 23 години след демократичните промени в България. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на техните лидери, затова че дадоха възможност

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! От името на партия „Атака” искам да заявя, че е добре, че след 23 години най-после този пакет от закони влиза в Народното събрание. В същото време искам да подчертая, че това става твърде късно в мандата на този парламент. Имам сериозни опасения, че до цялостното приемане на законите в поставения срок – който пък е Ден на хумора, сатирата и лъжата, ще бъде много трудно да бъде приет целият пакет от закони. Какво ми дава основание да направя такова предположение? Тук вицепремиерът правилно отбеляза, че по законите се работи отдавна, че е създадена междуведомствена работна група

взаимовръзка в материята. Конкретно за предлагания законопроект, който обсъждаме сега, имаме няколко сериозни възражения. Първото от тях е свързано със Съвета по сигурността. Уважаеми колеги, в този Съвет по сигурността, регламентиран в чл. 7 от законопроекта, отсъства едно много важно лице от

въпреки че може да участва, ако бъде поканен. Това е съществен пропуск, който според нас безсмислено орязва функциите на върховния главнокомандващ, и без това достатъчно орязани. Според нас той би трябвало да има право да участва в заседанията предвид на важните обсъждания и въпроси в този съвет. По-страшното обаче е, че България, която е парламентарна република, отново по Конституция, няма представителство на Парламента в Съвета по сигурност, който се създава по новия закон. закон. Необяснимо е да се кани при необходимост председателят на Народното събрание, председатели на комисии или депутати, но това е само възможност – могат да се канят, могат и да не се канят. канят. Би трябвало да е обратното: да има задължително парламентарно представителство, защото Парламентът е върховният орган. Няма смисъл да обяснявам това на хора като Вас. Това е второто ни възражение. Отделен въпрос е дали в законопроект може да се вменява на Народното събрание да създава комисия, която да контролира. Според всички конституционалисти това е нарушение. Всеки парламент сам решава какви комисии създава. Не може със закон да се вмени на Народното събрание да създава постоянна комисия, която да следи службите. Това също е недомислица в законопроекта. Отделно периодиката на заседанията на Съвета по сигурността – на всеки три месеца, ни се струва твърде голям период. Ние живеем в изключително динамичен свят, три месеца са много време. време. Трябва да се видят възможностите, може би секретарят, може би упълномощен от председателя човек да свиква този съвет в по-честа периодика. Много неприятно е това, което министър Цветанов изказа като предимство в чл. 19, че контролът върху съвета и контролът върху службите се осъществява от комисии на Парламента, създадени на пропорционален принцип. Уважаеми колеги, по проблеми и въпроси, свързани със сигурността, невинаги това е действащото и работещо правило – мнозинството да има решаващия глас. Ние настояваме такива комисии и такава комисия да има, но тя да бъде на паритетен принцип, тоест всички парламентарно представени партии да имат еднакво право и еднаква сила в своя глас, да бъдат чути по обсъжданите в комисията въпроси.

служби. Това е по отношение на парламентарния контрол, който би трябвало да бъде изчистен и по-ясно регламентиран в законопроекта. Последното възражение не е само наше, а и на много неправителствени организации. Отнася се до липсата на регламентиран механизъм за граждански контрол.

нито ще има полза от него. Той е фиксиран хей така – просто да се отбие номерът. Този проблем – за парламентарния контрол, ако искаме да имаме силно гражданско и демократично общество, трябва да бъде развит подробно и в детайли: в кои случаи има право да се получава информация, в кои случаи няма да се получава информация, кое е класифицирана информация – смисъл на отговорите, които трябва да бъдат давани. Ако се осъществи такъв граждански контрол, това, за което говори министър Цветанов, би се осъществило по-лесно, тоест ще има по-ясна

Отелен е въпросът, че трябва да стигне и времето. Те са доста обемисти. По изчисления, очевидно трябва да има някаква работна група, която да изглади несъвършенствата на предложените законопроекти. Благодаря Ви за вниманието.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

Да, действително, това е нормално и закономерно. Вие сте в правото си да бъдете активни при гледането между първо и второ четене. Що се отнася до пропорционалния принцип, а не паритетния,

По този начин се осъществи и последващо посещение на господин Гайгер, който беше активен, когато се дискутираше законодателният пакет за внасяне в Народното събрание. Това, което Вие също слагате като един акцент за това защо Президентът се кани без право на гласуване, защо примерно парламентарно представените партии да не участват в този Консултативен съвет, искам само да Ви кажа: нека все пак да се обърнем и да прочетем внимателно Конституцията, защото в Глава пета, чл. 105, ал. 2 правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. И това, което също е изключително важно – че Съветът за сигурност при Министерския съвет е консултативен и координационен орган за подпомагане на правителството при осъществяване на общото управление, и на премиера за непосредственото управление от него на системата за сигурност. Съветът за сигурност ще се утвърди като координиращ и консултативен център за планиране и провеждане на политиките за националната сигурност и ще осигури необходимото сътрудничество между структурните звена от системата за защита на националната сигурност, при това сътрудничество не само с органите на изпълнителната власт, но и с органите на местната власт. Така че няма абсолютно нищо, което да противоречи на философията и структурирането на Съвета за сигурност към Министерския съвет. Разбира се, заседанията могат да бъдат по-чести, но аз мога да кажа, че секретарят, който е в съвета към премиера, към Министерския съвет, там може да се провеждат работни съвещания много по-често, по-често, отколкото е предвидено като възможност на три месеца. Разбира се, че може всеки месец, ако има необходимост или за динамиката, както Вие казвате, ако възникнат обстоятелства, също могат да бъдат проведени подобни заседания. Това не затваря възможността да се правят по-редовни заседания. Всичко, разбира се, зависи от това, което има като цел, като обстоятелство и това, което трябва да бъде решавано от изпълнителната власт. Благодаря Други желаещи за изказване? Господин Иван Костов, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, аз ще Ви призова да не подкрепите на първо четене Закона за управление на системата за защита на националната сигурност, като частично ще повторя много от нещата, казани от специализираните комисии, но ще се опитам да дам и допълнителни аргументи. Този закон има много слабости в дефинициите. Този, който го е писал, очевидно не осъзнава, даже бих казал, смисъла на понятието национална сигурност. Вижте какво лесно доказателство има на тази теза. Какво е криза? Отварям накрая в Допълнителните разпоредби: „Криза е състояние, при което чужда държава или недържавна организация, също така и регистрирани по българското законодателство организации регистрират или се подготвят да реализират цели или да приложат методи и действия, които противоречат на националните интереси, както и на принципите на политиката на националната сигурност”. Криза, колеги, е всяка заплаха върху български граждани, върху тяхното имущество, когато тя вече е станала реалност, когато е станала посегателство и трябва да се реагира. Може да възникне по най-различни причини.

Това е чиновническо обяснение на нещата, в което отсреща непременно трябва да има някакъв враг, а не е така в практическия живот. И оттук искам да потвърдя тезата, която се чу, че има много слабости в дефинициите, които са допуснати в закона, включително в най-важните дефиниции на понятията. Второ, този закон в този вид, в който е направен, е практически закон за Съвета по сигурността при Министерския съвет. Тук напълно отсъства ролята на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента, който има роля. И по време на кризи в страната ние сме видели как Консултативният съвет за национална сигурност при Президента е помогнал България да преодолее тези кризи, например през 1997 г. Така че фокусирането само върху Съвета по сигурността е съществен недостатък на този закон. Трето, в текстовете на закона се дава функция на Президента на Републиката и на Народното събрание за управление на системата за сигурността на страната, които практически, по Конституция те не притежават. По Конституция органът, който отговаря оперативно за сигурността на страната, е изпълнителната власт. Това е Министерският съвет. Не може да бъдат възлагани функции или ако бъдат възложени през този закон, то трябва да стане включително и върху органите, които изпълняват тези функции. В случая правилно например е обстоятелството, че се формира парламентарен контрол и се указва как да функционира върху съответните специални служби.

нито за извънредните заседания, нито за редовните заседания. Министър-председателят не може да упълномощава, защото това означава, че той прехвърля върху друго лице най-важните си правомощия на министър-председател – грижата за сигурността на страната. А това е най-важната грижа за един министър-председател. Няма никакви обстоятелства, които да направят невъзможно министър-председателят да не изпълнява този свой дълг и да го прехвърля на когото и да било. Ние възразихме остро на тези текстове и въпреки това те останаха в законопроекта. Това крие съществена опасност, например сегашният вицепремиер и министър на вътрешните работи изведнъж да се окаже началник на министъра на външните работи, на финансите, тоест на другия вицепремиер, на отбраната и така нататък, и да получи в разпореждане всички останали специални служби, което е недопустимо според Конституцията, защото министър-председателят е този, който е отговорен за охраната на сигурността на страната. И накрая, за да спестя времето, искам да призова да не се гласува за този законопроект, специално моите колеги от Парламентарната група на Синята коалиция поради простото обстоятелство, че ние нямаме доверие в този екип. Ние сме снели доверието си от вицепремиера Цветанов, който представи този законопроект. И това е още един аргумент да не можем да подкрепим този законопроект. Благодаря Ви за вниманието. Реплики? Заповядайте за първа реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин

Ние не обсъждаме законопроекти с оглед на отделни личности, а обсъждаме Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност след 23 години преход! Мисля, че поради това обстоятелство следва да се отнасяме с уважение към вносителите на този законопроект и Ви призовавам да го гласуваме. И господин Лаков, и господин Костов посочиха някои слабости в законопроекта, но, както и господин Цветанов подчерта, става въпрос за такива поправки, които касаят второ четене. Това е свързано с отделните текстове, които посочи господин Костов – отсъствието на Консултативния съвет, някои текстове за ръководството на Съвета по сигурност, а също така и по отношение на дефинициите.

Призовавам Ви, колеги, да го приемем на първо четене и след това всеки има възможността да предложи конкретни промени. Благодаря Ви.

Хубаво е, че имате доверие, но смисълът на тази зала, господин Димитров, е едни да имат, а други да нямат доверие в изпълнителната власт. Ако не сте на това мнение, значи никога няма да можете да си обясните защо тук има хора като мен. Това Това е смисълът на залата. Вижте кой е подписал законопроекта. (Показва го.) Кой е този, който е подписал законопроекта? Господин Цветанов ли? Къде е човекът, който е подписал законопроекта? Законопроектът правилно е подписан от министър-председателя. Защо още сега – в този най-важен момент, когато се сглобява законодателството, което създава и укрепва системата за сигурността, той отсъства от залата? Защо още сега е прехвърлил правомощията си на вицепремиера? Защо го няма в залата министър-председателя? Защо не защити този законопроект? Министър-председателят е този, който е ключовото лице за системата на сигурността – в целия свят е така! В целия свят е така! КОСТОВ: Да, но тук става въпрос за специална материя. Това не е Закон за трансплантациите. Нали разбирате? Не е и Закон за детските градини – за задължителното обучение. Това е закон, който трябва да изгради системата за национална сигурност! И второ, ако Вие си представяте, че България е преминала през такива тежки перипетии, каквито бяха войните на нейната граница, с военни военни акции върху територията на неин съсед – падаха ракети близо до София, и че не е имало кой да пресрещне тези предизвикателства, че не е имало система за национална сигурност, значи въобще не разбирате как сме останали читави след всичко това, което се е случило. Вие как мислите, че е оцеляла тази страна? Как мислите, че е взела важните решения за своята съдба – че не е функционирала въобще никаква система за национална сигурност?! Сигурността на страната е толкова важен въпрос, че дали има, или няма закон, формално уреждащ системата, тази система, тези органи, тези хора, на които по Конституция е възложена тази отговорност, не могат да не си вършат отговорно работата! е изтекло), че и сега да се създаде кризисна ситуация – преди да приемем закона, ще се намерят сили в изпълнителната власт, които да пресрещнат и да отразят тази криза! Така че дайте да не спекулираме

1997-2001 г. Вие имахте доверието и парламентарната подкрепа да изработите тези закони. Защо не го направихте тогава, господин Костов? Защо не го направихте? Знаете ли защо? Защото Вие всъщност бяхте хората, и лично Вие като министър-председател, които нямаха политическата воля. На първо място да отворите досиетата на бившата Държавна сигурност, защото в голямата си част във Вашия кабинет бяха такива хора. Дори Вашият говорител, доколкото знам, беше такъв. И което е изключително важно – защо не показахте ефективност в защитата на националната сигурност относно корупционните практики с приватизацията? Давам Ви за пример Авиокомпания „Балкан”, „Кремиковци”, давам Ви за пример това, което излезе в медиите само преди няколко дни за едно от основните лица, които снабдяваха Килърите – Методи Иванов. Знаете ли, че в неговия дом бяха намерени автомат „Калашников”, над 4500 боеприпаси? А Вие с него сте си хортували и сте си участвали заедно във всичко това, което е свързано с Вашето управление!

успя да Ви докаже, че Алексей Петров, когото Вие създадохте, Вие назначихте, Вие толерирахте, всъщност се превърна в основния играч в подземния свят, подкрепян от изпълнителната власт в лицето на министър-председателя на България Иван Костов от 1997 до 2001 г.! Знам, че няма да ме обичате! Аз не съм вицепремиер и министър на вътрешните работи, за да ме обича Иван Костов или да ме обича някой, който гравитира около Иван Костов! Аз съм вицепремиер и министър на вътрешните работи, за да извадя всичко това наяве и да Ви го покажа! По делото „Килърите” – знаете ли откъде тръгват мотивите за убийството на адвоката Лупов и на Румен Рачев? Тръгват точно от това, че нямахте политическа воля да търсите отговорност на БСП за фалита на банковия сектор през 1996-1997 г.! Защото Вие, господин Костов, дадохте възможност Емил Кюлев да стане банкер, впоследствие да стане съветник на президента Първанов! И точно оттам тръгна този срив и този мотив, за да се търси саморазправа и отнемане на човешки живот – март месец 2009 г., по време на управлението на господин Миков;

на Вашата голяма сигурност, която Вие гарантирахте на България и позволихте това нещо да се случи! Нерешените финансови отношения, натрупаните противопоставяния в тези финансови структури доведоха до това, че единственият начин да се търси възможност за възмездие (да си търсят парите, които Кюлев им е обещал) е да бъде ликвидиран Кюлев – 2005 г., когато идва управлението на тройната коалиция, а Емил Кюлев, всички знаем, беше съветник на БСП! Аз знам, че няма да ме обичате!

зала, не за да неглижираме внесения законопроект от министър-председателя, а защото когато се говори по темата за сигурността, смятам, че съвсем резонно е тук да бъдат

Господин Костов, защо не застанете пред жертвите на организираната престъпност? Защо не застанете и не кажете как всъщност „Златни пясъци”, пак от Вашите кръгове? Нека да Ви припомня за Вашия готвач, който всъщност участваше активно в тази приватизация. Ама, защо не ги говорите тези неща? Защо не застанете тук и да го обясните? Защото обичате да се усмихвате по този начин, когато се чувствате гузен – начинът, по който го правите в момента. (Оживление.) Изпитвам уважение само и единствено към тези, които имат политическата воля, имали са възможността в техния управленски мандат да покажат манталитет, сила и нулева толерантност към организираната престъпност, каквото смятам, че показва днешното правителство. И затова излизат тези поръчкови убийства, за които бе даден мотив да бъдат осъществени

или бяха портиери като Косьо Самоковеца. (Оживление.) Ама, защо не говорите бе, господин Костов, за тези неща!? Косьо Самоковеца кой го създаде? Да не го създаде Цветанов, когото Вие не обичате? Да не го създаде някой друг? Създаде го политическата класа, която беше около Вас и Вие го знаете много добре.

Важно е кой се облагодетелства. Важно е кой направи тези кръгове през тези години на преход. И ако застанете днес на трибуната и кажете: господин Цветанов, Вие толерирате или създадохте този, който в момента е, в общи линии, препокриващ се с профила и с престъпната си дейност с Косьо Самоковеца, аз ще Ви кажа, че действително имате основание да не ме обичате? Но аз знам, че няма никога да ме заобичате, защото, господин Костов, аз винаги съм казвал, че Вие сте човек с две лица.

вярвам. Благодаря Ви за Вашата констатация. Не беше необходимо да я обявявате от парламентарната трибуна. Целият български народ знае колко много не ме обичате но целият български народ знае какво направихте по време на Вашето управление и какво направихте за националната сигурност, за която Вие бяхте най-важният човек, като министър-председател на страната, както казвате в момента за министър-председателя на България господин Борисов. Премиерът Борисов е участвал в Съвета за сигурност към Министерския съвет при тези дебати. Премиерът на страната е събирал представителите на службите, експертите. Те са имали възможност също да участват в такива дискусии. Разбира се, че по законопроектите има какво още да се желае, но важна е политическата воля. Важно е, че след това обществено обсъждане те са факт и влизат за гледане в Четиридесет Тук мога да Ви кажа, че това, което Вие визирате – Вие всъщност цитирате Доклада, който беше внесен на Консултативния съвет при Президента, месец април 2012 г. Да, там действително имаше замисъл министър-председателят да има възможността да упълномощава вицепремиер за негов заместник. Това предизвика дискусия на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента. Вие знаете, че аз бях човекът, който каза, че е съгласен с тези представени аргументи, защото не искам законите, които се правят в България, да се персонализират с една личност. Аз съм вицепремиер и министър на вътрешните работи в този мандат. Следващият мандат дали ще бъда, или не, ще го каже българският гласоподавател и парламентарната група, която ще бъде сформирана, или парламентарното мнозинство, което ще избере съответните министри. А това, че Вие сте недоволен, това е Ваш проблем. Но аз искам все пак да Ви прочета това, което е записано в този законопроект, който визираме, който обсъждаме (чете): „Чл. 7. (1) Съветът по сигурността е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност. сигурност. (3) Председател на Съвета по сигурност е министър-председателят”. Няма заместник, той е председателят, и както Вие се изказахте на Консултативния съвет, така беше прието. Членове на Съвета по сигурността са: министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, министърът на външните работи, министърът на финансите, началникът на отбраната, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност”, председателят на Държавна агенция „Разузнаване”, директорът на служба „Военна информация”, началникът на Национална служба за охрана, секретарят на Съвета по сигурността, двама представители на Президента на Републиката, изрично определени от него с указ. Президентът на Републиката може да участва лично в заседанията на Съвета по сигурността. Това са нещата, които са записани, и поредността на членовете на този Съвет. Ако ще Ви създаде по-голям комфорт, може министърът на вътрешните работи да бъде последен в тази поредица

колко вицепремиерът, който предлага законопроекта, го е чел чл. 12: „(2) При отсъствие на министър-председателя заседанията на Съвета по сигурността се ръководят от изрично упълномощен от него член на Съвета по сигурността”.

е останала. Алинея 4 на чл. 11: „Извънредните заседания се провеждат по решение на министър-председателя, а в негово отсъствие – от изрично упълномощен от него член на Съвета по сигурността…”. Не влизайте в пряк диалог с мен. Ние водим официален диалог с Вас. Тези махленски обвинения, които чух – аз вземам думата, категорично да се разгранича. Вие загубихте контрол върху нервите си, господин вицепремиер. Говорихте откровени, смущаващи обстоятелства, тръгнахте да се жените за жена ми и говорите за някаква обич. Вижте, човек наистина трябва да си е загубил контрол върху нервите, да говори кой го обича и кой не го обича и да страда от трибуната за това, че не го обичат. Никой нито Ви обича, нито Ви мрази. Вие сте със снето доверие от Синята коалиция и вероятно и от цялата опозиция. (Шум и Това е политическо отношение, нямащо нищо общо със женитбата с моята дъщеря, с която и да е от моите дъщери, така че всички тези неконтролирани приказки, които изрекохте

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Аз Ви моля да следите все пак за уравновесеността на субектите, които застават на тази трибуна. И когато изпадат в особени емоционални състояния, които значително ги отклоняват от точката в дневния ред, да ги подсещате коя е точката в дневния ред, кои са проблемите в дневния ред, защото физиологичното, психическото състояние не може да бъде повод Народното събрание, на един или друг изказващ се, не може да бъде повод Народното събрание да бяга така далеч от дневния си ред, а това е Ваше задължение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА

Да, действително положителното на днешния ден е, че от толкова години е внесен пакет от законопроекти, но отрицателното е, че прекалено много емоции се влагат, а пък ако трябва да говорим за сигурност, знаете, че има една фраза – „Чисто сърце и хладен Когато си емоционално настроен, няма как да ти е хладен умът. Тогава има сериозно напрежение и се правят и грешки. Това го свързвам с националната ни сигурност.

много неща, които се изрекоха тук, не са точно така, както бяха казани, аз нямам намерение определено да ги опровергавам. Ако някой има желание да се запознае точно с реалната обстановка във времето, може да ме попита и аз съвсем искрено ще му кажа как е било. по законопроекта е това, че е внесен. Да, наистина е така. Да, наистина хора в тази зала много добре знаят, че това е натрупване с годините на експертен капацитет, на експертен потенциал на много правителства преди сегашното и сега това правителство внесе тези законопроекти. законопроекти. Специално към първия законопроект и при господин президента, и при обсъждането в комисията имах своите критики, и то много критики, специално към този закон, голяма голяма част от които ще споделя, и въпреки всичко подкрепих законопроекта. Подкрепих го по една причина, но това не е свързано с любовта към някой или омразата към някой. Подкрепих го, защото България трябва да има такъв законопроект. Големият проблем обаче на този законопроект е, че хората в тази комисия, които го правиха, явно не взеха под внимание бележките, които се направиха и при Съвета при Президента, и след това при обсъжданията в Академията Академията на МВР, както и в някои университети. От тази гледна точка определено може да се каже, че има сериозен проблем още със заглавието на самия законопроект. Да, наистина този законопроект не може да бъде така, както е озаглавен с дългото заглавие – „Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност”.

Тъй като все пак това е първо гласуване, това е политическото гласуване, има възможност доста да се поработи със законопроекта. Но както винаги в практиката обикновено се получава комисията се нагърбва, прави експертните екипи и след това го преработва, и ако не стане в края на краищата това, както е замислено, както е прието като решение при господин президента, тогава ще си стане един законопроект за Съвета по сигурност и нищо повече. Въпреки големите забележки, които бяха, и големите претенции за управление и функциониране на самата система за национална сигурност,

Единият от дискусионните въпроси, който може да се обсъжда и трябва да се обсъжда, е примерно този Съвет по сигурност към министър-председателя. Той така или иначе е политически орган. Тъй като специалните служби са инструмент за постигане на определена политика, те имат ли място в този Съвет, или нямат място? Или така, както примерно някои предлагат, самите служби да си анализират и да предлагат на политиците? Не, колеги, 23 години ние се борим точно обратното да се случва – политиците да задават дневния ред на нашата сигурност, политиците да определят нашата външна политика, политиците да определят борбата срещу организирана престъпност, с проникване на чужди специални служби и така нататък, а службите са оръдието за постигането на тази политика. Е, това как не се разбра един път завинаги от тези, които правеха законопроекта?! Още повече, за трети път ще го кажа: така, както е предложен този законопроект, той е противоконституционен. господин Кръстев хиляда пъти му казах, че има едно Решение на Конституционния съд, и сега съм го взел специално да го цитирам, което е с № 24 от 25 септември 1998 г. В него се казва:

функции на Съвета по сигурност се свеждат изключително до анализ, планиране и координиране. Управленските решения и отговорността за тях остават изцяло върху конституционно установения орган за общо ръководство на държавната администрация, а именно Министерският съвет.” С една дума, за да не е противоконституционен този текст и този Съвет, който се е структурирал, може да се направи едно единствено нещо, господин Кръстев – да се промени структурата на Министерския съвет. Консултативният съвет да стане елемент от структурата на Министерския съвет, който минава през Парламента. За да не се стига дотам, защото трябва да се променя структурата с гласуване на Парламента, и сме в края на мандата, единственото нещо като коректно записване в този законопроект е само в чл. 7, ал. 1, а именно: „Съветът по сигурност е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите за националната сигурност”. А не е така, както сте го предлагали по-нататък: предлага решения. Не може да предлага решения Консултативният съвет. Това че на Вас примерно Ви се иска да предлагате решения като председател на този съвет, не може да предлагате. Вие можете само да подпомагате министър-председателя и Министерския съвет. Не може в т. 5 на чл. 9 да казвате, че приемате решения. Не може да приемате решения! Може да приема решения Министерският съвет. Това е, господин Кръстев. Дано сте ме разбрали този път. Аз се надявам, че в работната група този въпрос ще бъде изчистен. Иначе, определението за национална сигурност. Да, наистина има в различни законопроекти определения за национална сигурност. Първото определение беше 1998 г., след това имаше развитие на това определение в другите закони – за ДАНС, за класифицираната информация и така нататък. Определенията, които бяха през 1998 г., са за защита на сигурността на държавата като цяло. Тъй като с течение на годините има вече съвсем нови заплахи, тоест в началото беше мощта на държавата, военната й мощ, мощта на службите й за сигурност, сега има съвсем нови, асиметрични заплахи, които се появиха в последно време, които не се отчитат явно в България, а се отчитат само в другите държави, които разработват тази тема, затова определението за национална сигурност определено трябва да се обърне към личността на хората, тоест към отделната личност, особено когато става въпрос за едно дясно правителство. Много по-важни на този етап са дипломатическите отношения, много по-важна е икономическата мощ на една държава. Това трябва да влезе в определението на националната сигурност.

политическата сигурност също е елемент на националната сигурност, и то много важен елемент на националната сигурност, особено за България с това местоположение – като кръстопът на Балканите. е отчетена тази политическа сигурност? Икономическата сигурност с оглед на кризата в момента, която бушува от 2008 г. – е важен елемент. Това са новите неща, свързани с националната ни сигурност. Оттам – бедността, оттам – безработицата, оттам – повишаване на престъпленията. Това не е ли нов елемент на националната сигурност, който трябва да бъде включен във всичко това?!

Няма да давам примери за липса на адекватни реакции в последно време, защото няма изградена система.

Да, наистина е хубаво да се изгради разузнавателна общност. В различните държави има различни определения за всичко това. Това е американският модел.

„Прави предложения до Съвета по сигурност към Министерския съвет и изготвя предложения до министър-председателя за изменение и допълнение на нормативната уредба”. Министър-председателят като председател на този Съвет по сигурност ще поставя задачите. Той е капитанът на сигурността в тази държава. Той ще кара кораба, а не разузнавателната общност. И тъй като взимате модел от Щатите, много добре знаете какво означава там някой от разузнавателната общност да си позволи това, което тук сте направили и което искате.

Лошото е, че тези бележки са казани, но не са оправени или не са разбрани. Не знам, дано след това да бъдат разбрани.

който да не предизвиква емоции, независимо у кой, и който да гарантира цялата система за сигурност. Най-важното, което трябва да разбере всеки един от нас, е, че тази система за сигурност е динамична величина. Тя не е константа. Това, че сме приели законопроекта, по никакъв начин не означава, че той няма да търпи промени и след това. Това, че министър-председателят, независимо кой е той, е човекът, който трябва да поеме отговорност за националната сигурност, както е по Конституция и както е по тълкуването на Конституционния съд, това е безспорно ясно и важно.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, колеги! Господин Бакалов, много неща казахте, но аз ще Ви репликирам по основното. Твърдяхте от трибуната, че този законопроект е противоконституционен. Аз Ви казвам, че той не е противоконституционен и ще Ви обясня защо. Или не сте чели внимателно закона, или не го тълкувате правилно. Затова сега ме изслушайте! Вие казахте, че е противоконституционен, защото приемал решения, на които нямал право.

общия контекст. В чл. 9 се казва: „За осъществяване на функциите си по чл. 8 Съветът по сигурността: „...5. приема решения;”. Но вижте за какво става въпрос първо, в чл. 7 е записано: „Съветът по сигурността е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност” – това, което Вие искате, а в чл. 8 се говори, че „координира,

да подпомогне дейността на изпълнителната власт. Затова Ви казвам, че той не е противоконституционен. И второ, по отношение на заглавието на закона. Господин Бакалов, това е рамков Закон за управление на националната сигурност и той регулира управлението, функциите и контрола върху тази дейност. Ето защо аз мисля, че заглавието е точно и ще гласувам за този закон. Благодаря.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, явно не сте слушали внимателно, както някои не са слушали внимателно, когато съм си излагал мотивите.

„Както по своя състав, така и с оглед на възложените му с решението на Народното събрание функции, Съветът по сигурност е спомагателен орган към Министерския съвет в особено важна сфера на държавното управление, каквато е националната сигурност. Съдът счита за необходимо да се подчертае, че изрично посочените в т. 55 от Решението на Народното събрание функции на Съвета по сигурност се свеждат изключително до анализ, планиране и координиране. Управленските решения и отговорността за тях остават изцяло върху конституционно установения орган за общо ръководство на държавната администрация, а именно Министерският съвет.” Мисля, че е пределно ясно кой какви функции има съгласно конституционното решение – казва го господин Бакалов. Ако Вие ми кажете, че тогава, когато Консултативният съвет предлага, не е оперативно … Вицепремиерът какво предлага на министър-председателя? Оперативно решение. Конституционният съвет няма такива функции да предлага оперативни решения, обаче има възможност да подпомага. Това е безспорно. Тоест подпомага Министерският съвет в неговата работа в сферата на националната сигурност. Точно заради това, защото подпомага, определено може да се каже, че тук има възможност всичко това да се коригира. Аз затова го повтарям не един път и два пъти. А иначе за наименованието, с оглед на това, което е изписано; с оглед на това, че самата система не е изградена; с оглед на това, че не са дадени самите функции и взаимовръзки, а е споменато само, че ще взаимодействат, за това става въпрос и затова казвам, че този законопроект е само за този съвет. Единствено конституционно установен такъв съвет има само при президента на Република България, приет със закон. Мисля, че съм много ясен, но така или иначе това са неща, които могат да се оправят.

колеги, или представители от законодателната власт, които се изказахте до настоящия момент! Искам да благодаря за направените препоръки и действително да няма емоции, когато се дискутира такъв важен закон. Благодаря на господин Бакалов за отправения упрек към господин Костов, който напусна залата, защото действително той персонализира дебата с вицепремиер и министър на вътрешните работи в закона.

че основополагащ документ, който даде възможност да се разработи този законодателен пакет от закони, даде изработената Национална стратегия за национална сигурност, която беше приета февруари месец 2011 г. Нека си припомним какъв беше дебатът на Консултативния съвет при президента – тогава президент беше Георги Първанов. Трябва да Ви кажа, че тогава, между другото, имахме един много конструктивен разговор на Консултативния съвет, където всъщност имаше разминавания, но впоследствие бяха изчистени, за да се стигне до приемането на Националната стратегия. стратегията се дава съвременното разбиране за национална сигурност на Република България, прави се оценка на средата за сигурност, определени са националните интереси и приоритетните направления на политиката за национална сигурност и са дадени в най-общ вид характеристиките и основните задачи на системата за национална сигурност. Това, което Вие, господин Бакалов, визирате, не отговаря на истината, защото в Националната стратегия, която беше приета, за първи път имаме интегриран подход и включването на всички секторни политики, които са част от националната сигурност. Дори и водите също са част от националната сигурност, дори земеделието също е част от националната сигурност – това, което Вие казвате за икономиката. Така че, ако сте погледнали внимателно Националната стратегия, която беше приета от Четиридесет без нито един глас „против” означава, че ние успяхме да стигнем до един консенсус при дебатите, които се водеха и в пленарната зала, в комисиите и това, което беше направено на Консултативния съвет при тогавашния президент Георги Първанов. Разбира се, че за да пристъпим към тази стъпка, защото имаше изказвания, че сме се забавили и това го правим в края на мандата, към темата „Национална сигурност” не трябва да се подхожда емоционално или да слагаш срокове, в които смяташ, че трябва да бъде приета. Трябва да бъде достатъчно добре обяснено и да бъде осъществен необходимият дебат както с неправителствените организации, така също със специалистите, експертите, които са в тази област през последните години, когато са се изграждали като такива. Също така искам да кажа нещо, което беше вменено, и оттам тръгна всъщност персонализирането на вицепремиера и министъра на вътрешните работи. Визира се, че вицепремиерът а Вие видяхте, че никъде не фигурира в така предложения законопроект. Тук пак Ви връщам на чл. 7, ал. 3, където е изброен неговият състав. Това, което беше направено като опит, за да се внуши, че вицепремиер и министърът на вътрешните работи фигурира във възможностите и законово регламентирани текстове в сегашния закон, не отговаря на истината.

Мога да Ви дам пример, за да отпаднат абсолютно всякакви съмнения за визирането на вицепремиер и министър Цветанов – когато бях командировка в чужбина имаше необходимост от обсъждане на определени теми за взимането на дадено решение от изпълнителната власт. Тогава всъщност инициатор за това заседание, което беше проведено, беше министъра на външните работи Николай Младенов. Съвсем нормално е както министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и, разбира се, всеки един, който е член на този съвет, да участва активно и да има инициативата за свикване по дадена тема, по която трябва да се вземе държавно решение.

и гласуване от Народното събрание. Всичко това, което казвате, че трябва да се направи, да се вземе предвид всяка една забележка от днешната дискусия, но не само от днешната, защото няма да може всеки един да изложи всички тези аргументи, но всичко това, което трябва да бъде направено впоследствие между първо и второ четене, аз съм убеден, че ще стигнем до консенсус. Нека да разглеждаме сектора за сигурност не под шапката на вицепремиер и министър на вътрешните работи, а под ръководството на министър-председателя на Република България, без да се упоменава неговото име, а този, който бъде избран в Четиридесет и второто Народно събрание и всяко следващо, или пък министрите, без да се персонализират техните имена, защото никой не можа да знае кой ще бъде следващият министър в следващия кабинет. Затова законът не персонализира имена. Затова благодаря на господин Бакалов и господин Миков за направените забележки към Иван Костов. Благодаря Ви. С оглед на времето, тъй като до почивката остават 10 минути, първо, предлагам да направим половин час почивка, за да не разкъсваме дебата след това. Половин час почивка.